na sljedeću točku dnevnoga reda - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za drugi programski zajam za prilagodbu, hitni postupak – prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 719 Prijedlog akta ste primili u pretince. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? ima državni tajnik gospodin Ante Žigman. Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za drugi programski zajam za prilagodbu. Radi se dakle o drugom programskom zajmu za prilagodbu od ukupno tri koja su planirana u sklopu strategije pomoći dakle Svjetske banke za Republiku Hrvatsku. U ovom slučaju radi se o zajmu u iznosu od 100 milijuna eura koji je dakle jedna od tranši, prva tranša je 100 milijuna eura vrijedna u tranši ukupnog iznosa od 150 milijuna eura koliko iznosi drugi programski zajam za prilagodbu. Ono što bih htio reći da se radi o najpovoljnijem načinu financiranja, šestomjesečni libor uz 0,52 kamatnu maržu što na određen način uz mogućnost smanjenja te marže svodi tu maržu, smanjuje se za 0,25% dakle iznosi sad trenutno dakle 4,12%. Ono što je vrlo važno za ovakav zajam dakle koji je na 15 godina je to da svi zajmovi koji dolaze od strane međunarodnih financijskih institucija su vrlo stabilni i ovaj iznos dakle neće biti povećanje vanjskog duga jer će se sa ovih 100 milijuna eura eura otplatiti dio duga za londonski i pariški klub i dakle u tom smislu se, će se ovaj dug odnosno dakle ovaj zajam neutralno utjecati na kretanja vanjskog duga. Ono što je vrlo važno dakle da ovaj zajam nije samo stvar novca dakle stvar tih 100 milijuna eura koji bi se, koje će Hrvatska iz ovog kredita preuzeti, nego se radi o tome da se time poboljšava investicijsko okruženje jer kroz zajam PAL2 morali su se steći određeni uvjeti dakle prethodni uvjeti da bi se i koji bi se trebali ispuniti vezano za ovaj zajam, jačanje financijskog upravljanja i jačanje fiskalne održivosti. Dakle sve to skupa je na određen način djelovalo na poboljšanje investicijskog okruženja i opće ekonomske situacije u Hrvatskoj kojeg možemo vidjeti kroz stope ekonomskog rasta, smanjenje nezaposlenosti i drugih povoljnih smanjenja deficita, drugih povoljnih makro ekonomskih pokazatelja. Kroz prethodne uvjete koji su trebali biti ispunjeni za ovaj zajam tu je dakle navedeno i u obrazloženju piše niz pretpostavki od reforme u zdravstvu, reforme socijalne skrbi, smanjenje subvencija što znači dakle da poduzeća u Republici Hrvatskoj bolje posluju, sklapanje ugovora između Hrvatskih željeznica i Hrvatskog fonda za privatizaciju oko nastavka privatizacije ovisnih društava itd. Dakle, u tom smislu Ministarstvo financija namjerava sredstva prve tranše povući do kraja srpnja, dakle nakon ratifikacije u Hrvatskom saboru bi se ta sredstva povukla za otplatu londonskog i pariškog kluba. Ono što bih rekao dakle je da za ostalih 50 milijuna eura u okviru druge tranše potrebno je dakle provesti još određene reforme koje naravno Vlada namjerava provesti u trećem kvartalu ove godine. Toliko. Hvala lijepo. Hvala lijepa poštovani kolega Žigman. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Nemamo prijavljenih za raspravu. Želi li se netko javiti za raspravu? Ne. Zaključujemo raspravu. I ovoj točci dnevnog reda ćemo glasovati kada se za to steknu uvjeti.